Dakle krenimo onda ovako kako je predložio zastupnik, da se vratimo na Statut Agencije za elektronične medije. Sukladno članku 58. Zakona o elektroničkim medijima, Vijeće za elektronične medije dostavio je Statut Agencije za elektronične medije na potvrđivanje. vratilo pa se popravljalo, primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik ako ga ima, nema. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Dakle Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora razmotrio je na 2. sjednici održanoj 11. ožujka 2008. godine Statut Agencije za elektroničke medije koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavilo Vijeće za elektroničke medije aktom od 28. veljače 2008. godine. Odbor je Statut Agencije za elektroničke medije raspravio kao matično radno tijelo. U vrijeme rasprave Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 6. ožujka 2008. godine, na navedeni statut. U uvodnom obrazloženju zamjenik ravnatelja Agencije obrazložio je da je donošenjem izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim medijima u srpnju prošle godine, osnovana Agencija za elektroničke medije. Unutar nje postoji Vijeće za elektroničke medije koje upravlja Agencijom, a Agencija treba Vijeću osigurati tehničku pomoć. U raspravi na Odboru istaknuto je da se navedenom izmjenom Zakona o elektroničkim medijima premalo vodilo računa da može doći do preklapanja nadležnosti Vijeća i Agencije što je evidentno i u činjenici da su predsjednik Vijeća za elektroničke medije i njegov zamjenik ujedno i ravnatelj Agencije i njegov zamjenik. Nije jasan ni status članova Vijeća koje imenuje Sabor, a koji se mogu razriješiti ako ne prisustvuju sjednicama dulje od šest mjeseci, odnosno postaju nekakav suodnos članova Vijeća s kršenjem njihovih radnih dužnosti. Konstatirano je da nije jasno napravljena linija subordinacije između Agencije i djelokruga Vijeća te da bi to trebalo ispraviti donošenjem izmjena i dopuna Zakona o elektroničkim medijima koje će biti usklađene s direktivom Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno sa 11 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće. Prvo, podržava se donošenje odluke o potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije. I drugo, poziva se Vlada Republike Hrvatske da u što skorijem roku donese izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima koje će biti usklađene s direktivom Europske unije. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Državni tajnik, gospodin Zoran Šikić. Izvolite. **Šikić, Zoran** Gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Napomenuti ću da je pravna osoba za donošenje Statuta sadržana u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima iz srpnja 2007. godine kojim je osnovana Agencija za elektroničke medije kao samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima. Važno je naglasiti da su za zaposlene Agencije statutom propisane odredbe o izbjegavanju sukoba interesa tako da osobe zaposlene u stručnim službama agencije ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih vijeća nakladnika ili biti u članstvima bilo kojih drugih oblika udruživanja pravnih ili fizičkih osoba koja bi mogla dovesti u sumnju njihovu nepristranost u obavljanju posla. Tijela agencije su ravnatelji Vijeća za elektroničke medije. To je također činjenica. Statut predviđa da agencija podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o radu. Zaključak odbora u smislu izmjena i dopuna zakona je na tragu i obveze od znači u odnosu na direktivu koja je donesena prošle godine u 12. mjesecu, gdje su, znači gdje postoji obaveza da se u roku od dvije godine izvrši usklađivanje sa navedenom navedenom direktivom. Međutim ni jedna zemlja još nije izvršila to usklađivanje. Prvi sastanak kontaktnog odbora najavljen je za travanj, a drugi sastanak za mjesec lipanj ove godine gdje očekujemo smjernice i iskustva na koji način će se izvršiti to usklađenje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite! Nema ga. Gubi pravo rasprave. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo! Evo dozvolite nekoliko riječi o Statutu Agencije za elektroničke medije, nekoliko osnovnih karakteristika koje se odnose na organizacijsko ustrojstvo agencije, način upravljanja agencijom, mehanizmi financiranja kao i nekoliko riječi o osnovnim zadaćama ove ja bih ipak rekao važne institucije. U članku 1. stoji da se statutom uređuje naziv i sjedište te unutrašnje ustrojstvo i način rada te druga pitanja značajna za rad, a naročito djelatnost, upravljanje kao i način financiranja Agencije za elektroničke medije. Agencija je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, stoji u članku 2. Djelatnost agencije članak 7. Agencija obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće za elektroničke medije te ostale stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o elektroničkim medijima. Prema tome agencija je oblik stručne potpore funkcioniranju i radu vijeća. Dalje. Radom agencija rukovodi ravnatelj i kao što pište u članku 8., ravnatelj agencije je i predsjednik vijeća i tu je taj dualizam koji je važno istaknuti. Ravnatelj agencije obavlja sljedeće poslove, o njima je nešto više rečeno. Način upravljanja agencijom. Agencijom upravlja Vijeće za elektroničke medije te u svom radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Vijeće se sastoji od sedam članova od kojih je jedan predsjednik vijeća, a koji je ujedno i ravnatelj agencije. Članove vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Vijeća obavlja sljedeće poslove i to su one ključne zadaće i odgovornost vijeća i agencije u cjelini. Prvo, provodi postupak dodijele koncesija. Znači radi se o regulatornom tijelu, dodjeli koncesija sukladno Zakonu o elektroničkim medijima i posebnom propisu. Vijeće donosi Odluku o oduzimanju koncesija u slučajevima predviđenim Zakonom o elektroničkim medijima. Kao to funkcionira u praksi čut ćemo kad agencija odnosno vijeće dostavi svoje godišnje izvješće Hrvatskom saboru. Dalje. Vijeće donosi podzakonske akte na temelju Zakona o elektroničkim medijima. Vijeće osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim Zakonom o elektroničkim medijima te donosi godišnji plan nadzora tj. monitoringa. Kako to i koliko učinkovito radi vijeće i agencija sukladno direktivama itekako je interesantno i važno pitanje za širu javnost, ali i za rasprave u Hrvatskom saboru. Na prijedlog predsjednika Vijeća donosi se Poslovnik o radu vijeća. Vijeće obavlja poslove međunarodne suradnje. Surađuje s inozemnim regulatornim tijelima. Upravlja radom agencije i podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o o svome radu. Svakako to je interesantna tema, ali koja tek dolazi na dnevni red. Nekoliko riječi o financiranju agencije. Sredstva za rad vijeća uključujući i sredstva za plaće članova vijeća osiguravaju se u skladu s godišnjim financijskim planom iz iznosa od 0,5% od ukupnog bruto prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili nakladnici elektroničkih medija. I na kraju bi želio istaknuti sljedeće. Vijeće za elektroničke medije kao što je rečeno obavlja nadzor nad programskim sadržajima nakladnika radija i televizije tzv. monitoring. Monitoringom se utvrđuje poštuju li nakladnici odredbe Zakona o elektroničkim medijima, kontrolira se udio reklama u programskim sadržajima, razmak između reklamnih blokova, udio vlastite proizvodnje, udio hrvatskih audio-vizualnih dijelova, udio europskih auto-vizualnih dijelova, poštovanje općih načela propisanih zakonom. Zaključno. Na rad kvalitetan, učinkovit, od javnog interesa vijeće i obvezuje kao i agenciju Direktiva "Televizija bez granica" Europskog parlamenta i Direktiva Vijeća Europe usvojena 03. listopada 1989. godine. Ono što želim posebno naglasiti, što je važno u ovoj direktivi, a vjerujem i nadam se kad se bude dostavljalo godišnje izvješće da će te komponente biti prisutne u vašoj analizi kako funkcionira javna televizija, kako funkcionira komercijalna televizija odnosno elektronički mediji. Glavne zadaće kao što stoji u direktivama vijeća su: obrazovanje, zabava, informiranje. Te tri komponente su itekako važne u smislu odgovornosti elektroničkih medija prema javnosti. I nadam se i vjerujem da će kroz proces monitoringa vijeće te ocjene tj. informiranja, educiranja Zabave u elektroničkim medijima ima ona je vjerojatno kvalitetna. Informacije ne bih htio komentirati. Ali u svakom slučaju kada je u pitanju ovako važna zadaća i odgovornost koja je vezana za edukaciju u državi koja ima gotovo 7%, samo 7% visoko obrazovanih ta komponenta edukacije i odgovornosti elektroničkih medija kako bi dali doprinos unapređenju onoga što se zove cjeloživotno obrazovanje koje ne mora biti formalno nego može biti i neformalno kroz rad elektroničkih medija. Važna je zadaća i očekujemo svakako da ćete vašem monitoringu, toj komponenti posvetiti posebno pažnju. Kakva je kvaliteta tog monitoringa, na koji način se ocjenjuje točnost svih ovih parametara itekako je možda važno političko pitanje ali isto tako i tehničko da vidimo s kojom kvalitetom pouzdanosti se daju ti bench markovi odnosno ta mjerila, ocjene funkcionalnosti elektroničkih medija i njihove odgovornosti sukladno postavljenim očekivanjima u direktivama Vijeća Europe. Sukladno svemu rečenome klub HDZ-a dat će punu potporu potvrđivanju Statuta Agencije za elektroničke medije. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, predstavnici vijeća odnosno agencije, kolegice i kolege. Statut ne valja, ali nije to najgore što statut ne valja. Najgore je to što se statut ne može popraviti. Statut se ne može popraviti zbog toga što su u srpnju prošle godine donesene izmjene Zakona o elektroničkim medijima u kojima je osnovana agencija a da se kod tih izmjena zakona nije nimalo vodilo računa o odnosu u koji dolazi ta nova agencija prema Vijeću za elektroničke medije koje je postojalo i po starim odredbama zakona. Prijedlog ovog statuta dakako dalo je vijeće, odnosno ravnatelj agencije jer je to jedna te ista osoba. I ovo je drugi pokušaj da na ovaj Sabor dođe kakav takav statut. Na prvi je Vlada imala značajne primjedbe pa je vraćen na doradu ali ni u drugom pokušaju predlagatelji nisu uspjeli dostaviti jedan logičan suvisao tekst. A nisu oni krivi. Nitko živ ne bi na temelju takvih odredbi zakona mogao napisati logičan statut. To je jednostavno nemoguća misija. osnovana je agencija po izmjenama zakona unutar koje djeluje vijeće pa se sad tu ne zna subordinacija, tko je tu kome šef. Članove vijeća bira Sabor, oni bi trebali biti iznad te agencije koja daje samo stručnu i tehničku pomoć vijeću. Međutim, predsjednik vijeća istovremeno je i ravnatelj agencije. Potpredsjednik vijeća istovremeno je zamjenik tog ravnatelja agencije, tako da zapravo onaj tko je na ljestvici hijerarhije viši djeluje unutar jednog organizma koji mu je podređen. To bi otprilike bilo ovako, kao da Vlada Republike Hrvatske djeluje unutar jednog ministarstva, sebi podređenog tijela. Dakle, jedna šizoidna, nevjerojatno blesava situacija. I sad bi premijer ujedno bio ministar toga ministarstva a potpredsjednik ujedno državni tajnik u tom ministarstvu je to je jedino rješenje koje su izmjene zakona dosjetile, da njih spoji u jednu osobu. Šta se sad sve tu može izroditi, kakve komplikacije. Pa gledajte, na prvi pogled ih možemo nekoliko nabrojiti a kad bi razvili maštu ne znam dokle bi došli. Najprije, tu postoji dualizam između pozicije državnog dužnosnika a to su izabrani u Saboru članovi vijeća koji su istovremeno i zaposlenici agencije pa dakle tamo djeluju kao činovnici skupa sa drugima koje još tamo zaposle u tu agenciju, pa se ne zna. Oni su čas dužnosnici a čas su državni službenici i namještenici. Vijeće na primjer donosi plan rada za tu pomoćnu službu agenciju, onda samo sebi daje zadaće jer su istovremeno i predsjednik vijeća pa sebi kao ravnatelju agencije daje zadaću što da napravi a onda opet kao predsjednik vijeća kontrolira kako je tu zadaću obavio. Dakle, nevjerojatno glupo. Zbog toga taj statut ni nije mogao biti bolji pa se pod djelatnosti agencije koja se obrađuje u članku 7. navodi samo to da agencija obavlja poslove s javnim ovlastima koji su joj povjereni temeljem odredbi Zakona o elektronički medijima. I drugo, da agencija obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće za elektroničke medije te ostale stručne poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o elektronički medijima. U Statutu Agencije za elektroničke medije samo ovo piše o djelatnosti Agencije za elektroničke medije, samo to, doslovno samo to i ništa više ali se statut najvećim djelom bavi samim vijećem, sebi nadređenim tijelom. Da nisu znali kako bi to riješili jer je to stvarno nemoguće riješiti, ja ljude niti malo ne krivi. Stoji u članku 17. da vijeće, šta sve radi. Veli na prijedlog ravnatelja agencije donosi statut agencije koji potvrđuje Sabor, pa na prijedlog ravnatelja agencija donosi godišnji financijski plan. Pa onda, na prijedlog predsjednika vijeća donosi godišnji plan nadzora. Ali taj ravnatelj agencije i predsjednik vijeća to je jedna te ista osoba, po sili zakona jedna te ista osoba. Pa onda dalje navodi opet da na prijedlog ravnatelja agencije odnosno predsjednika vijeća donosi i druge opće akte. Ljudi jednostavno nisu mogli razlučiti u ovom statutu što je posao vijeća a što je posao agencije, što rade jedni, što rade drugi, tko kome odgovara za svoj rad. Bilo bi logično da ovi koji rade tehničke i stručne poslove odgovaraju dužnosnicima. Ali kako će on odgovarati dužnosniku kad je on istovremeno sam taj dužnosnik. Sve se to dalo popraviti. U 11. mjesecu, evo čuli smo i od predstavnika Vlade, donesena je direktiva Pa moglo se saznati koji je sadržaj te direktive, pa pripremiti Izmjene zakona o elektroničkim medijima, pa to konačno uskladiti sa zakonodavstvom pa onda na temelju takvog popravljenog Zakona, a ne na temelju ovih gluposti koje u Zakonu piše, donijeti normalan statut. Ne, pazite, mi smo Zakon o elektroničkim medijima zadnji puta mijenjali na ovoj sjednici, na ovoj sjednici. Ali, nije se ova direktiva u ovo uključila. Zašto nije? Nitko ne zna! Pa valjda je od 11. mjeseca do danas bilo dovoljno vremena da se u Vladi sazna. Evo, jučer smo slušali cijeli dan, kako nam je Europska unija cilj, prioritet iznad prioriteta, a teško je u tom priorittetu iznad prioriteta saznati za jednu direktivu Europske unije koja je donesena u 11. mjesecu. To je nemoguća zadaća za ovu Vladu. Pa da nam ne šalje svaki čas izmjene zakona potpuno bez veze, nego da taj zakon uskladi sa direktivama Europske unije koje su donesene, pa da onda to usvojimo i da na temelju tako izmijenjenog zakona onda ljudi pišu svoje statute. Ovako, mi imamo loš zakon, to je prvo, zakon smo mijenjali na ovoj sjednici, to nismo popravili, to je drugo. Danas moramo raspravljati statut agencije na temelju lošeg zakona, to je treće. Onda će se do kraja godine popraviti zakon, onda će se donositi novi statut agencije. Pet puta ćemo mi o jednome, umjesto da smo to napravili u jednom koraku. To se dalo napraviti u jednom koraku, ali to treba znati napraviti. Najprije netko u Vladi treba znati da se ta direktiva donosi, onda bi trebalo Vladi reći, slušajte nećemo ići sada sa izmjenama zakona na ovu treću sjednicu, bez veze, dajte da uklopimo te direktive, pa ćemo to sve odraditi odjednom, to bi bio smislen plan rada. A ovo je besmisleno, ovo se šalje u Sabor onako što se nađe na stolu, prvo, bez ikakvog reda. Šta sada nama ostaje? Ovako da se ljutimo na Vladu, nikakve koristi od toga, jasno. Šta sada da radimo sa ljudima iz agencije, odnosno vijeća koji su ovaj statut poslali? Da odbijemo ovaj statut? Što bi možda zapravo trebalo napraviti. Ali, oni ne mogu napisati bolje, ne mogu, a zakonski rok ih tjera da pošalju u Sabor statut. Šta sada da napravimo, nego da im prihvatimo taj statut, ne valja on, on ništa ne rješava, teško će se po njemu raditi, ne zna se tu tko je kome tko, tko je tu kome tetka. I da zadužimo Vladu da u što skorijem roku, uskladi zaboga taj Zakon o elektroničkim medijima s tom nesretnom direktivom i da to pošalje u Sabor. To je i zaključak Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. I to je jednoglasno usvojen. Poziva se Vlada da učini ono što je već trebala učiniti i što je zaboga posao. Ali eto, sada ju specijalno pozivamo da se bavi konačno svojim poslom. Pa se nadamo da će taj prijedlog zaključka matičnoga odbora biti ovdje izglasan i na plenarnoj sjednici, pa da onda eto, upozorimo Vladu da napravi što joj je posao. A da sada, eto, ovako šta možemo kada moramo raditi s tim što imamo, nego da prihvatimo ovaj statut kakav god da je i da molimo Boga da se po tom statutu uopće može nešto raditi. Sumnjam da će se suvislo moći raditi. Jedino vještinom tih ljudi iz Vijeća, odnosno agencije da se nekako dokopaju do dana, dovuku do dana kada Vlada konačno pošalje smislene izmjene zakona i kada konačno ih dovedemo u nekakav odnos subordinacija. Hvala. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Stazić je iznio niz netočnih navoda u svome izlaganju, ali sve to iz perspektive da je u ovoj Državi sve loše. Ono što ispravljam, citiram: "Statut ne valja.". Statut je usklađen sa zakonom, sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima i na njega je Vlada Republike Hrvatske dala pozitivno mišljenje. Drugi ispravak netočnog navoda: "Zakon ne valja.". Zakon koji je Hrvatski sabor donio 2007. godine imao je u ovoj godini 2008. Izmjene i dopune prema napucima Europske komisije. Prema tome, da se utvrdi, ali ne u ovome dijelu o kome gospodin Stazić govori, nego u nečemu drugome. Dakle, Zakon je dobar. A ostalim navodima ću se u raspravi referirati. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu gospodin Živko Nenadić. Izvolite.

dakako, temeljem odredbi Zakona o elektroničkim medijima a mora imati i svoj statut kojim se uređuje ustrojstvo, način rada i druga pitanja neophodna za uredno i normalno funkcioniranje. I to je razumljivo i jasno i to je u redu. I zato ovaj Statut treba potvrditi jer se funkcionirati mora. A evo, i ja bih par digresija vezano za ovo što je bilo na Vijeću za elektroničke medije a evo i jutros u raspravi. Zapravo, na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije, na to sam mislio, ne na Vijeće za elektroničke medije, pardon. Ja ću se isto osvrnuti na to, mada ne mislim da su druge odrednice Statuta ne važne, dapače, ali mi se ovaj detalj, ipak čini važnijim. Jer glavno tijelo u ovoj priči jest zapravo Vijeće za elektroničke medije. I kojemu, kaže ovaj Prijedlog: Agencija samo, agencija samo obavlja administrativne stručne i tehničke poslove. A i sam članak 11. ovoga Prijedloga Statuta kaže da Agencijom upravlja upravno Vijeće za elektroničke medije koje ima ovlasti upravnog Vijeća u smislu Zakona o ustanova. ako sam u pravu. U ustanovama upravna vijeća nisu zapravo sastavnica tih ustanova već su iznad ustanove, upravljaju ustanovama. I meni se isto tu čini jedna disonancija. Dakle, ovdje ispada da sastavni dio upravlja cjeline jedne, upravlja cjelinom. Pa mi tu malo baš i ne štima. Ja naravno ne sumnjam da je ovaj Statut napravljen sukladno zakonu koji je donesen 2003. i izmjene 2007. evo za ove izmjene sam i ja glasovao. Ali je možda prigoda da se stvarno ovo malo preispita i ja bih to tako rekao žice uštimaju kako bi se nadležnost pojedinih tijela ne bi bila ni u sukobu određenog interesa, ni u sukobu nadležnosti, niti u određenoj kontradiktornosti. Evo, ja sam htio baš na to malo upozoriti s tim što opet kažem. Statut je sukladan zakonu i treba ga prihvatiti kako bi vijeće i sama agencija što bolje i normalnije funkcioniralo. Hvala. Da nije sukladan zakonu valjda bi i Odbor za zakonodavstvo to ustanovio i već ili Vlada Republike Hrvatske pa bi ga vratili. Statut jest sukladan zakonu, ali zakon ne valja. Bez obzira što ga je usvojila parlamentarna većina u ovom Saboru. I vi u svojoj raspravi zapravo implicite potvrđujete da zakon ne valja i s pravom kažete da je zakon izmislio rješenje po kojem dio jedne cjeline upravlja cjelinom. I to ste vrlo plastično i dobro rekli, vrlo plastično i dobro. Prema tome, sama rečenica Statut je dobar jer on počiva na zakonu ne znači zapravo ništa. On ne može biti dobar ako počiva na lošem zakonskom rješenju. On ako počiva na lošem zakonskom rješenju on baš s time što je u skladu s takvim zakonom, s takvim rješenjem ne valja i to je ono što moramo shvatiti. A ne sad braniti se na način a čujte sve je u redu, pa to je sve u skladu sa zakonom, pa slušajte pa taj zakon je donio Sabor pa je i to u redu. Nije u redu. Ako nije u redu, nije u redu! Ako treba popraviti, onda se mora popraviti. Pitam jedino zašto se nije do sada popravilo? Kolega Stazić u svojoj replici nije me u Bog zna čemu poljuljao. Ja sam rekao da je Statut u redu i zaista Statut jest u redu, jer je sukladan zakonu, zakon je donesen ako ćemo baš 2003.. Dakle, kad je većina bila druga opcija, vaša opcija a izmjene su donesene 2007. kad je ova opcija sadašnja imala većinu. Ja opet ponavljam Statu jest u redu jer je sukladan zakonu i treba ga usvojiti jer se mora i treba funkcionirati. A ako stoje određene primjedbe, evo ja sam i sam njih iznio da su za razmotriti. Onda to treba u budućnosti usklađivati, uštimavati.

zamjeniče ravnatelja Agencije za elektroničke medije, uvažene kolegice i kolege. Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima koje je ovaj Visoki dom usvojio 13. srpnja 2007. i kojim je Republika Hrvatska uskladila ovo područje djelatnosti s pravnim stečevinama Europske unije. Da podsjetim samo, radi se o direktivi o “televiziji bez granica“, Europskoj konvenciji o prekograničnoj televiziji i aktima Vijeća Europe osnovana je Agencija za elektroničke medije kao samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima. Iz zakona proizlazi da je agencija osnovana radi obavljanja administrativnih, stručnih i tehničkih poslova za Vijeće za elektroničke medije, te ostalih stručnih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o elektroničkim medijima. Zakonom je također propisano da agencija donosi Statut koji potvrđuje Hrvatski sabor. I upravo je Statut Agencije za elektroničke medije koje je usvojilo Vijeće za elektroničke medije i na koji je pozitivno mišljenje dala i Vlada Republike Hrvatske, a za koji se traži potvrđivanje Hrvatskoga sabora tema ove rasprave. Statutom kao temeljnim aktom svake pravne osobe uređeni su nazivi i sjedište, unutarnje ustrojstvo i način rada, te druga pitanja značajna za rad, a naročito djelatnost, upravljanje, službena i poslovna tajna, javnost rada i način financiranja. Tijela agencije su ravnatelj i Vijeće za elektroničke medije. Radom agencije rukovodi ravnatelj, a ravnatelj agencije je predsjednik Vijeća za elektroničke medije. Agencijom upravlja Vijeće za elektroničke medije, te u svom radu ima ovlasti upravnog vijeća u smislu Zakona o ustanovama. Kako se ovdje u raspravama nekoliko puta spomenula dvojnost funkcija u jednoj osobi treba razjasniti o tome smo razgovarali i na odboru, matičnom odboru za medije, za informiranje, informatizaciju i medije. Nakon toga odbora sam si uzela za pravo, odnosno i obvezu da saznam kako je došlo do toga da su ravnatelj agencije ujedno i predsjednik Vijeća za elektroničke medije, pa mi je rečeno da su, da je savjet u pregovorima kad se usklađivalo sa pravnim stečevinama Europske unije bio upravo taj da ista osoba bude i predsjednik Vijeća i ravnatelj agencije učvršćujući na taj način nezavisnost Vijeća za elektroničke medije. Temeljna je zadaća Vijeća za elektroničke medije da je ono regulatorno tijelo za područje elektroničkih medija koje prati i osigurava provedbu Zakona o elektroničkim medijima Europske konvencije o prekograničnoj televizije, provodi postupak dodjele koncesije sukladno Zakonu o elektroničkim medijima. Jednako tako donosi odluku o oduzimanju koncesije, donosi podzakonske akte na temelju Zakona o elektroničkim medijima, potiče samoregulaciju i koregulaciju radi provedbe zakona, osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama utvrđenim zakonom i posebnim zakonom, te donosi godišnji plan nadzora ili monitoringa. Donosi odluku o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija i ima toga još, a sve sukladno Zakonu o elektroničkim medijima. Statutom se također uređuju u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima uvjeti imenovanja članova vijeća, trajanje njihova mandata koje je uređeno na pet godina, njihovo razrješenje kao i način odlučivanja u vijeću, djelokrug vijeća o kojemu sam već nešto rekla i druga pitanja značajna za rad vijeća. Prema Statutu i Zakonu o elektroničkim medijima sredstva za rad agencije, uključujući i sredstva za plaće ravnatelja agencije i članova vijeća osiguravaju se u skladu s godišnjim financijskim planom agencije iz iznosa od 0,5% od ukupnog godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj godini obavljanjem djelatnosti radija i televizije ostvarili nakladnici elektroničkih medija. Neutrošena sredstva postaju prihod Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija koji je također izmjenama i dopunama zakona postao fond agencije. A jasno i to smo čuli, statut predviđa da agencija podnosi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o svojem radu. Za sve navode koji su istaknuti u raspravi na matičnom Odboru za informiranje, informatizaciju i medije zamjenik predsjednika agencije istaknuo je da Agencija za elektroničke medije funkcionira, a Vijeće za elektroničke medije nesmetano obavlja svoju funkciju. Ponovit ću ono što sam već i rekla, statut je u cijelosti usklađen s odredbama zakona i to je razlog potvrđivanja ovoga statuta kao i pozitivno mišljenje Vlade, stoga ću ja statut podržati, a založit ću se da izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima koje su sadržane i u zaključku Odbora za informiranje, budu usklađene s direktivom Europske unije najkasnije do 2009. godine što je i rok Europske Europske unije koji je dan Republici Hrvatskoj. Naime o čemu se radi? Mislim da je i predstavnik Vlade to već rekao, da je direktiva usvojena krajem 2007. znači obveza usklađivanja je za Republiku Hrvatsku kraj 2009. godine. Prvi sastanak rečeno mi je, kontaktnog odbora, a direktiva se odnosi na audio vizualne djelatnosti, biti će održan u travnju ove godine, a u lipnju drugi jasno sa smjernicama za implementaciju direktive. Kako ni jedna članica Europske unije nije još uskladila svoje zakonodavstvo s ovom direktivom, mislim da je pretjerano tražiti od hrvatske Vlade da u što skorijem roku uskladi, odnosno donese izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima. I još jednom ću ponoviti kolegi Staziću, a i ostalima. Izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima ovaj Visoki dom je raspravljao prije dva tjedna upravo prema naputcima Europske komisije. Da je bilo nekih pogrešaka o kojima ili nevaljalosti da citiram kolegu Stazića u tome zakonu, sigurna sam da bismo bili upozoreni i da bi to bilo već predmetom i ovih izmjena i dopuna. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin Nenad Stazić. Izvolite. Ja se bojim kolegice da vi to ne razumijete. Vidite nije problem što su predsjednik vijeća i ravnatelj agencije jedna osoba. To nije nikakav problem kad bi postojao red u subordinaciji. Kao što nije problem da je potpredsjednik Vlade ministar nekog resora. Nikakav problem nije, jedna osoba, on je ujedno potpredsjednik Vlade višeg tijela i čelnik nižeg tijela. Problem je ako se kaže da cijela Vlada djeluje unutar jednog ministarstva. To je isto kao da kažete da je jedna soba, da je kuća dio sobe u toj kući. Kao da kažete da je ocean dio nekog teritorijalnog mora. Tu je problem. Ovdje je problem u logici i zato kažem da je nemoguće napraviti pristojan, logičan, normalan statut. Nemoguće. Jer je stvar u subordinaciji okrenuta naglavačke i kako će to sada ovi siroti ljudi razriješiti? Nikako. Ni vi, ni ja, ni oni, Bog otac to ne može razriješiti. Mora se promijeniti osnovni propis. A druga stvar koju kažete, velite da je to pogrešno valjda bi to netko primijetio. Tko da primijeti? Pa Vlada je tu da to primijeti. Ona je za to tu, to je njezin posao. Pazite kada je ovakav statut i Vlada imala primjedbe, pa sada ovo govorim zato da popravimo stvar, pa ljudi moraju raditi po tom propisu, sutra, prekosutra. Moraju donositi važne odluke. Oni donose odluke o koncesijama. Pa nije to nebitno. Nije ovo baš tako samo nevažan jedan propisić pa ćemo ga pustiti pa nema veze. Nema tko upozoriti. Sada upozoravam, sada upozoravamo da se to u što skorije vrijeme ispravi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor gospođa Bilić Vardić izvolite. Gospodine Staziću rekli ste da ja ne razumijem. Ja možda ne razumijem jer nisam bila prošle godine u ovome Saboru kada su usvajane izmjene i dopune Zakona o elektroničkim medijima u kojima je sadržano da je u jednoj osobi i ravnatelj i predsjednik Vijeća za elektroničke medije. Ne znam zašto to niste pitali tada. A iz vaše perspektive da ovdje apsolutno ništa ne valja, da nema tko upozoriti pa onda treba lijeva strana ove sabornice upozoravati na to, dopustite mi samo da citiram. Na predmetni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima usvojenom u srpnju 2007. godine, Europska komisija imala je naknadne primjedbe koje se odnose na određenje itd. itd. ono što smo prije dva tjedna ovdje raspravljali. Iznijela sam da je njihov stav bio da u jednoj osobi, dakle traženje Europske komisije je bilo da se u jednoj osobi riješe obje ove funkcije i sada ja vas pitam, a tko bi onda trebao ukazati na nelogičnost ako Europska komisija je od Hrvatske tražila da u statutu, odnosno u zakonu oprostite, u zakonu bude definirano i riješeno to tako. Vi ste imali prilike, ja nisam, ali stoga ja koristim ovu priliku koju imam sada, podržati ovaj statut i rad Vijeća za elektroničke medije, odnosno Agencije za elektroničke medije. Hvala lijepo. **Bebić, predstavnik, odnosno zamjenik ravnatelja gospodin Jure Ivančić uzeti riječ? Da. Izvolite, zamjenik ravnatelja gospodin Jure Ivančić. **Ivančić, Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zastupnici u Hrvatskome saboru. Ja sam ovdje u funkciji zamjenika predsjednika Agencije za elektroničke medije i drago mi je osobno kao i mojim kolegama da je ovaj naš statut izazvao toliku pozornost zastupnika i zahvaljujem se svima nama koji ste na bilo koji način doprinijeli svojim primjedbama, kritičkim opaskama i prijedlozima da ovaj statut bude bolje, posebno saborskim odborima i njihovim predsjednicima koji su na odborima također dali doprinos tome da mi u ovome konačnome tekstu neke stvari u tom statutu izmijenimo. No, dopustite mi da ovdje na samom početku kažem da rasprave o ovom statutu su zapravo mogle podijeliti u dvije razine. Jedna je razina zapravo koja se odnosi na kritiku Zakona o elektroničkim medijima donesenog u dva navrata, prvi puta 2003. i sada ova izmijenjena verzija. Kako mi kao agencija i vijeće nismo nadležni po tim pitanjima niti je ovaj statut pretpostavlja raspravu o samim zakonima, ja samo koristim priliku reći da su Zakon o elektroničkim medijima kao zakon i odredbe i norme koje su pod posebnom reklo bi se prismotrom Europe, posebno sada kada je Hrvatska na putu europske integracije. I da su ti zakoni koji danas ovdje trpe dosta veliku kritiku od europskih nadležnih tijela ocijenjeni kao kvalitetni i da na temelju njih se može djelovati i donositi podzakonski akti odnosno formirati nadležna tijela u ovlastima elektroničkih medija. Dileme koje su ovdje iznesene glede dvojnosti funkcija, mogućnosti funkcioniranja agencije i Vijeće za elektroničke medije, moguće s neke točke gledano, da tu može dolaziti do nerazumijevanja, do sukobljavanja nadležnosti u praksi. Ali mi koji radimo u Vijeću za elektroničke medije odnosno sada u agenciji, potpuno jasno vidimo i to možemo ukazati, odredbe statuta i zakona, da je to jasno razdvojeno i da nadležnost Vijeća za elektroničke medije kao upravnoga vijeća ima funkciju upravnoga vijeća u ustanovi koja se zove Agencija za elektroničke medije. U članku 17. zapravo koji je potpuno usklađen sa zakonom jasno definira ulogu samoga vijeća koje jeste gledano organizacijski, gledano funkcionalno, centralno tijelo i koje u samoj agenciji, koje odlučuje o onim najbitnijim stvarima što se tiče regulative u području elektroničkih medija. I ako pogledamo članak taj 17., on explicite i na vrlo jasan način, skoro u 100.-tnom svom smislu definira nadležnost vijeća. Možda da, već je netko od zastupnika i nekoliko puta se opetovano citirale te ovlasti, mislim da nema potrebe posebno to sve sada ovdje ponovno prezentirati. Ali evo, samo radi distinkcije. Znači, Vijeće za elektroničke medije je regulatorno tijelo. Ono uređuje, pravno uređuje između ostaloga odnose u područje elektroničkih medija. Znači ono što kod nas radi radio, što kod nas radi televizija. I to smo već spomenuli na odborima, manje je to za primijetiti, dijelom nadležno i za elektroničke publikacije koje se objavljuju putem Interneta ili moguće nekih drugih informatičko-komunikacijskih veza. Dok agencija je, moglo bi se reći servis. Ustvari tako i jeste. Definirana je i zamišljena uloga da bude tehnički suport. Jer gledajte. Kad je vijeće prvi put osnovano po Zakonu o elektroničkim medijima 2003. godine, tada je normalno u prvom planu bilo Vijeće za elektroničke medije. Bilo je predviđeno da vijeće osniva i stručnu službu kao svoj tehnički suport. Razvojem događaja i razvojem samoga posla nakon par godina što vijeće funkcionira uočilo se da je takav način organizacije nedostatan da bi vijeće imalo u punom smislu onaj tehnički suport za obavljanje svoje osnovne funkcije. I to je to je bio razlog da se kod ove izmjene zakona formira agencija koja bi trebala obavljati te poslove. Možda radi ilustracije da spomenemo kako je to u zemljama koje su prije Hrvatske krenule u ovo područje samostalnih, regulatornih tijela. Recimo jedna, može se praviti uporedba iako je to gledano po broju stanovnika i brojnost elektroničkih medija recimo jedne Njemačke, Francuske itd., te te službe koje se kod nas zovu sada agencija su tijela, službe koje broje po sto, dvijesto, ne znam koliko zaposlenika i gdje ima jako puno posla koji s obzirom da je to daleko kažem prije kod njih došlo na dnevni red i počelo se o tome na takav način rješavati i odlučivati, dok kod nas mi moramo priznati ipak da smo mi tek na jednom eto odmaklome početku u ovoj oblasti. I da će uloga agencije kao tehničkog servisa sve više dolaziti do svoje te da će se u neku ruku, ona će uvijek biti puno brojnija, broj nezaposlenih i operativnim tim poslovima zauzeta, da možda u jednoj kasnijoj raspravi, u sljedećoj koju mi budemo imali, će biti potpuno jasno što je to agencija koja obavlja tehnički suport za vijeće, a što je vijeće koje je samostalno regulatorno tijelo unutar agencije. Još jedna stvar koju mislim da bi trebali razjasniti. To je pitanje istovjetnosti osobe na jednoj i na drugoj poziciji, na poziciji ravnatelja agencije i na poziciji predsjednika vijeća. Ja koliko se sjećam, prva varijanta izmjene i dopune zakona je bila da bi ravnatelja agencije imenovala Vlada ili neko drugo tijelo izvan vijeća. Kod takvoga prijedloga došlo se do zaključka da to ne bi bilo dobro, jer ovlasti predsjednika, ravnatelja agencije su dosta značajne, pa u nekom smislu mogle bi posredno utjecati na samostalnost Vijeća za elektroničke medije kao regulatornoga tijela. I tada je usvojeno rješenje koje je danas zakonsko i ovdje statutarno, da osoba koja je ravnatelj agencije kao pravne osobe, a agencija kao pravna osoba mora imati svog ravnatelja, da ta ista osoba može biti i predsjednik vijeća i da se na taj način postigne ono što je najvažnije, da Vijeće za elektroničke medije ostane samostalno, da ne bude u svom djelovanju, u svom radu, niti organizacijski, niti funkcionalno podređeno posebnoj Evo. Ja mislim da sa ovih par objašnjenja, intervencija, da smo dali odgovore na ove dileme. Ukoliko ima još kakvih pitanja mi rado stojimo na dispoziciji da dademo i naš odgovor. Hvala vam lijepa.